кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, ще представя на Вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание за 18 – 20 март 2020 г., която беше обсъдена от Председателския съвет. Сега ще Ви представя точките, за които се обединихме да влязат в Програмата за тази седмица: „1. Първо гласуване на Законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., вносители – Цвета Караянчева и група народни представители, 16 март 2020 г. март 2020 г. 2. Проект на решение за мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на дължими дължими сметки, вносители – Корнелия Нинова и група народни представители, 16 март 2020 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,

на 20 март 2020 г. да бъде излъчван по БНТ-3. Постъпили законопроекти и проекторешения от 11 до 17 март 2020 г.: Законопроект за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по отбрана. Разпределен е и на Комисията по външна политика. Законопроект за спиране на срокове по граждански, административни, наказателни и изпълнителни производства по време на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на вносител – Цвета Караянчева и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по здравеопазването, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Проект на решение за мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на дължими сметки, вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Съобщения. В Народното събрание е постъпил Годишен доклад за дейността на Държавната агенция „Технически операции“ през 2019 г. Докладът е с ниво на класификация за сигурност „Поверително“ и се намира в Регистратурата на Националната класифицирана информация, отдел „Сигурност на информацията“, пл. „Княз Александър І“, етаж втори, стая 280.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 въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от Военновъздушните сили на Украйна. Самолетът ще извърши прелитания от Украйна до Хашемитското кралство Йордания и обратно с цел транспортиране на специална продукция. Разрешението е в сила за периода от 17 до 23 март 2020 г. Уведомлението е постъпило на 16 март 2020 г. с входящ № 903-09-24 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Резюме на Отчета за изпълнението на програмния бюджет на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2019 г., в пълен обем Отчетът на ДАНС се намира в Регистратурата на Националната класифицирана информация, отдел „Сигурност на информацията“, пл. „Княз Александър І“, етаж втори, стая 280; Резюме на Отчет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 от Националния статистически институт е постъпила „Информация за основни резултати от наблюдението на работната сила през 2019 г.“ и „Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2020 г.“ Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, днешната програма, както т. 1, така и т. 2, са от изключителна важност, ето защо предлагаме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да направя едно процедурно предложение. във връзка с епидемиологичната обстановка, която е в цялата страна. Ние всички като народни представители идваме от своите избирателни райони, където общуваме с много хора, а тук седим почти на 20 – 30 см един от друг. Предлагам, за да можем да запазим нашето здраве и за да можем да бъдем пълноценни в работата си в Народното събрание,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, моята процедура е за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-4, приет на първо гласуване на 26 февруари 2020 г.

Първият доклад е на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, госпожо Александрова, за да ни запознаете с Доклада. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 17 март 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева на 16 март 2020 г. На заседанието присъстваха от: - Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов, министър; господин Евгени Стоянов, заместник-министър; господин Любомир Талев, директор дирекция „Съвет по законодателство“, и господин Александър Стефанов, държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“; - Прокуратурата на Република България – господин Иван Гешев, главен прокурор, и госпожа Красимира Филипова, заместник на главния прокурор; - Министерството на околната среда и водите – господин Емил Димитров, министър; - Министерство на вътрешните работи – госпожа Росица Грудева, директор дирекция „Правно-нормативна дейност“; госпожа Владислава Радонова, главен експерт дирекция „Миграция“, и господин Цветомир Панчев,

на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, и госпожа Евелина Захариева, началник-отдел в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“; - Висшия адвокатски съвет – госпожа Ралица Негенцова, председател, и госпожа Валя Гигова, член; член; - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Република България – господин Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на Управителния съвет. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Анна Александрова, която посочи, че настоящият законопроект има за цел да уреди извънредните мерки на територията на за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение. Въвеждат се противоепидемични мерки, като се забраняват посещения на различни обществени събития и масови мероприятия. Целта на забраните е изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция. Предлага се всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си, установяване на непълно работно време, ползване на платен или неплатен годишен отпуск. Промените в трудовото законодателство включват още възможност работодателят да има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на такъв, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. Ако бременна, кърмачка, самотен родител, служител с 50 и повече процента неработоспособност или друг защитен по Кодекса на труда, сам поиска да излезе в отпуск при извънредно положение, работодателят е длъжен да го разреши. Госпожа Александрова отбеляза, че се въвежда възможността част или всички държавни служители да извършват работа от разстояние в домашна среда и се предлага управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да имат право едностранно да изменят договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ. Промените в Кодекса за социално осигуряване обезпечават възможността за упражняване на осигурителни права и гарантират правото на парични обезщетения, помощи и пенсии на гражданите. С предложенията в Закона за българските лични документи и Закона за чужденците в Република България се предлага удължаване валидността на документи, издавани на чужденци и граждани на Европейския съюз и валидността на разрешеното продължително пребиваване на чужденци. На следващо място с Проекта на закона се предвижда до до прекратяването на извънредното положение всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства да спират да текат, освен тези по наказателните производства. Спира се налагането на запори на банкови сметки на физически

тези производства ще се образуват и обявяват отново. Ограничават се и нотариалните удостоверявания, като ще бъдат разрешени само спешните и неотложни заверки, а Нотариалната камара ще следва да осигури поне един дежурен нотариус за съответния район при спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Със Законопроекта се предвиждат промени и в Наказателния кодекс, според които лекари и медицински лица, които не окажат помощ на болен по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, ще се наказват с пробация до една година или с глоба от 300 до 1000 лева. Предлага се и допълване на чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс, като се инкриминира предаването на невярна информация за разпространението на заразителна болест. По Законопроекта са постъпили положителни становища от Българската стопанска камара и от Омбудсмана на Република България. В обсъждането взеха участие народните представители Крум Зарков, Хамид Хамид, Красимир Ципов, Филип Попов, Александър Иванов, Явор Нотев и Надя Клисурска. Главният прокурор посочи, че в момента ситуацията е извънредна и трябва да се предприемат адекватни и навременни мерки, като призова да се преустановят всякакви екскурзии в чужбина, международни превози на хора и пътуването на големи групи. Той изрази подкрепата си към предложените промени в Наказателния кодекс и подчерта, че следва да се инкриминира предаването на невярна информация за разпространението на заразителна болест, тъй като това може да доведе до срив на цели отрасли и структурите на държавата и текстът е изключително важен. Министър Кирилов отбеляза, че вероятно има какво да се прецизира по текстовете на Законопроекта, но трябва да се съобразим с бързината и спешността на мерките, които следва се вземат. Той акцентира и върху това, че има редица предложения от различни министерства, които ако народните представители преценят могат да ги предложат за обсъждане между първо и второ гласуване. Министър Димитров отбеляза необходимостта от приемане между първо и второ четене на изключение от прилагането на Закона за обществените при възлагане на дейности при обезвреждане на опасни и болнични отпадъци, във връзка със съществуващия проблем с пестицидите и липсата на достатъчно инсинератори в България. Народните представители Крум Зарков, Филип Попов и Надя Клисурска посочиха необходимостта от законодателни предложения между първо и второ четене за въвеждане на допълнителни мерки за прецизиране на отделни в Законопроекта, като отбелязаха, че липсват мерки относно отсрочените плащания, забраната за изключване на телекомуникациите, компенсаторни мерки за затворените обекти и данъчната политика в режим на криза. Господин Хамид Хамид посочи, че парламентарната група на ДПС ще подкрепи Законопроекта, като между двете четения ще направят предложения, свързани с въвеждането на по-рестриктивни мерки, като изключване на сделки с вещни права, констативни нотариални актове и други. Господин Красимир Ципов отбеляза, че експертите от изпълнителната власт продължават да работят по промяна на редица закони, като изрази надежда при гласуването на Закона в пленарната зала да има единодушие при вземането на решение. Господин Александър Иванов посочи, че в Законопроекта са отразени най-спешните мерки, а относно промяната в данъчните закони те ще бъдат предложени във възможно най-кратък срок.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 от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Следва Докладът на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, господин Адемов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, господин Министър, дами и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание,

На заседанието присъстваха Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, и Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Галя Желязкова. Целта на Законопроекта е да уреди извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение. С предложените промени в Кодекса на труда се предвиждат специални мерки, които могат да предприемат работодателите и работниците и служителите, за да се ограничи събирането на голям брой хора на едно място при обявено извънредно положение. За да се реализират тези мерки, е необходима нормативна промяна, като се създават възможности за работодателите: - да възлагат на работниците и служителите извършването на надомна работа и/или работа от разстояние; - да преустановяват работата в предприятието; - да установяват непълно работно време в предприятието; да предоставят едностранно ползването на платен и/или неплатен годишен отпуск. От друга страна, за определени категории работници и служители се създава възможност при обявено извънредно положение да ползват по тяхно искане платен или неплатен отпуск, като в този случай работодателят ще е длъжен да го разреши. Основната цел на мерките е да се насърчи промяна в организацията на работа в предприятията, така че да не се прекратява дейността им, а работниците и служителите да се трудят от домовете си. Поради това работодателите ще имат възможност при обявено извънредно положение едностранно да изменят мястото на работата на работниците и служителите, без да е необходимо да подписват допълнително споразумение към трудовия договор. Когато работата на предприятието или на част от него е преустановена при извънредно положение поради издадена заповед на компетентен държавен орган, но работниците и служителите не ползват платен годишен отпуск от работодателя, наетите лица ще имат право на обезщетение. Размерът на обезщетението е 50 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Обезщетението се дължи от работодателя на работника или служителя. В случая когато не е предоставен платен годишен отпуск при обявено извънредно положение и работодателят е преценил да прекрати работата на предприятието или на част от него, без да има забрана за извършване на такава дейност, наложена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да изплати пълният размер на брутното трудово възнаграждение на наетото лице. Предлагат се и промени в Кодекса за социално осигуряване, с оглед да не се допусне възможността поради обявено извънредно положение осигурените лица и пенсионерите да бъдат лишени от възможност да упражнят своите осигурителни права в срок, поради което да ги загубят. Предвижда се за периода на извънредното положение непроизнасянето в срок на длъжностните лица, които издават разпореждания и решения във връзка с правото на парични обезщетения, помощи и пенсии по причини, дължащи на извънредното положение, да не се счита за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

апелират, че независимо от извънредната ситуация, законовите текстове трябва да бъдат внимателно прецизирани, за да не се постигне ефект, различен от целения. И двете организации предлагат конкретни текстове, които да се отразят в Законопроекта. В проведената дискусия взеха участие народните представители: Георги Гьоков, Светлана Ангелова, Юлиян Папашимов, Хасан Адемов, Николай Иванов, Калин Поповски, Надя Клисурска, Румен Генов и Весела Лечева. Повечето от народните представители подчертаха, че Законопроектът е необходим, предприетите законови мерки са навременни и са в отговор на променящата се ситуация на извънредното положение. Вероятно с течение на времето ще се достигне до необходимостта от приемане на още законови мерки, с които да се отговори на развитието на кризата. Всички са убедени, че ситуацията е динамична и трябва да се проследява ежедневно. Беше направен важният извод, че основен принцип, който трябва да се спазва от цялото общество, е принципът на солидарността и взаимното споделяне на отговорностите. Бяха изказани и опасения, че структурата на Закона не е добра и ще има затруднения при неговото прилагане. Освен това сериозните изменения на трудовото и осигурителното законодателство трябва да се доразвият в нови допълнения и изменения, някои от тях задължително, съгласувани с работодателските и синдикалните организации. Важно е също да не се прибързва с необмислени решения, за да може да се изпълни основната цел на Закона, а именно опазване живота и здравето на хората и предотвратяване на дълбока, социална и икономическа криза. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми министри, колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. от Народното събрание, № 054-01-24, внесен от народния представител Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 17 март 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. от Народното събрание, № 054-01-24, внесен от народния представител Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи Росица Грудева, директор дирекция „Правно-нормативна дейност“, Владислава Радонова – главен експерт дирекция „Миграция“, Цветомир Панчев – началник на сектор „Правно обслужване и мерки за административна принуда“ при дирекция „Български документи за самоличност“. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Красимир Ципов. В изложението си вносителят отбеляза, че настоящият Законопроект има за цел да уреди извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение. Предлаганите разпоредби предвиждат промени в редица нормативни актове. В Проекта на закон за допълнение на Закона за българските лични документи се предвижда удължаване срока на документи, издавани на чужденци и граждани на Европейския съюз, което е от изключително значение и ще намали струпването на чужденци и граждани на Европейския съюз в местата за тяхното административно обслужване. По този начин няма да се затрудни участието на визираната категория граждани на трети страни и европейски граждани в гражданския оборот, като ще могат да удостоверят разрешеното им пребиваване с посочените видове документи на територията на страната за срока на удължаване на валидността им. Удължаването на срока на тяхната валидност с 6 месеца, с което се надхвърля първоначално определеният им срок на валидност, ще ограничи в значителна степен вероятността от струпването на много хора на едно място, което би създало потенциална опасност от разпространение на заразното заболяване и реален риск за хората с разрешено пребиваване в страната и за работещите в местата за административно обслужване на чужденци. В Закона за чужденците в Република България се предвижда също така продължително пребиваващ чужденец в Република България, на който му изтича разрешеното продължително пребиваване, в случай че не подаде заявление в 14-дневния срок, да не се счита за прекъсване за срока на обявеното извънредно положение. Законодателното изменение се налага във връзка с ограниченията, наложени в цял свят за пътуване на чужденците и невъзможността им да влязат на територията на Предложенията са насочени към осигуряване на възможност на чужденци и на граждани на Европейския съюз да пребивават в Република България на законно основание, без да се създава усещане за несигурност и напрежение по повод изтичане на срока на валидност на издадените им документи, удостоверяващи тяхното право на пребиваване. В Законопроекта за допълнение на Закона за българските лични документи се предвижда срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство с изтичащ срок на валидност в периода от влизане в сила на Закона до 31 октомври 2020 г. да се удължи с 6 месеца. В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а свидетелства за управление на моторно превозно средство валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България. По този начин няма да се затрудни участието на българските граждани в гражданския оборот, като ще могат да се легитимират с посочените видове лични документи на територията на страната за срока на удължаване на валидността им. Предлаганата промяна ще допринесе за избягване струпването на големи групи от граждани, чиито лични карти карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство изтичат към 31 октомври 2020 г., в звената за административно обслужване за прием на заявления за издаване на български лични документи. Предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, поради което посочените граждани ще могат да поискат издаване на нови документи и преди изтичане на удължения 6 месечен срок. Очакваните резултати от предлаганото допълнение на Закона за българските лични документи и Закона за чужденците в Република България са свързани с осигуряване на своевременна защита на българските граждани от разпространение на вируса COVID-19. Въз основа на проведеното гласуване обществен ред с 12 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от народния представител Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2020г.“ Благодаря, уважаеми господин Нунев. Доклад за първо гласуване на Комисията по здравеопазване. Имате думата, уважаема госпожо Дариткова. относно Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24 , внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 17 март 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г. На заседанието присъства заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите, господин Борислав Борисов, който информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива е във връзка с приетото Решение от Народното събрание на 13 март 2020 г., с което се обяви извънредно положение на територията на поради пандемията от вирус COVID-19. Той поясни, че предлаганите разпоредби предвиждат промени в редица нормативни актове, като очакваните резултати от прилагането им са свързани с осигуряване на навременна защита на гражданите на Република България от разпространение на вируса COVID-19 и ограничаване на социалните, икономическите и финансовите последици за гражданите. Народните представители поставиха конкретни въпроси във връзка с разглежданите нормативни промени, като остро възразиха срещу предлаганото допълнение в чл. 141 от Наказателния кодекс, тъй като текстът на разпоредбата е ненавременен, неясен и подлежи на тълкуване. Беше подчертано, че това предложение следва да отпадне от съдържанието на Законопроекта. Членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че предлаганите изменения и допълнения следва да бъдат приети във възможно най-кратки срокове. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване с 14 гласа „за“, гласа „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! В края на миналата седмица приехте в България да бъде наложено извънредно положение. Извънредно положение, което засяга всички в България – да, така е. Това извънредно положение обаче засяга най-вече обикновения човек, малкия бизнес, защото банките са отворени, застрахователните дружества са отворени, но за съжаление, голяма част от българските граждани са окуражавани, настоява се пред тях от всякакви фактори, анализатори, медии да си стоят вкъщи. Така се получава, че това извънредно положение се отразява най-много и най-вече върху обикновения човек. Някой цинично би казал, че извънредното положение – този вирус, който върлува, засяга икономики, засяга бизнеси, засяга банки, но ако пострада човекът, както се казва, ми то няма да има смисъл да има икономика и да има банки. Просто няма да има кой да се възползва от тези услуги и кой да ползва тази система. Извънредното положение ограничи обикновения човек, а в медиите виждаме огромна загриженост, която се изразява, за банките, за икономиката. в Законопроекта, който сега разглеждаме. Да, има някакви мерки, които се споменават, евентуално да не се вземат имотите, съдебните производства по отчуждаване и така нататък. Но този, който си стои вкъщи и непрестанно е облъчван от националните медии

положението става наистина много критично. В чл. 48 от Конституцията е записано, че гражданите имат право на труд и че държавата се грижи за създаване на условия за ползване на това право, а сега виждаме ограничението на това право. Борейки този вирус, се ползва челен опит от чужбина за ограничения, за социално изолиране. Всеки гражданин, който е попаднал в това социално изолиране – да си стоиш вкъщи, да не контактуваш с толкова много хора, да не ходиш на работа и да си упражняваш правото на труд и съответно да не си храниш семейството, всеки човек трябва да бъде компенсиран по някакъв начин. В крайна сметка – да, отворени банки и затворени вкъщи работници. Като народни представители на всички нас трябва да ни е ясно, че българската икономика, за съжаление, така е построена, така е направена, че се работи месец за месец, от заплата до заплата. Прекъсването дори и за седмица на упражняването на упражняването на работа е фатално за много хора. Тук е социалният министър, обръщам се и към нея. Бяха създадени медицински щабове за борба с вируса, кризисни центрове и така нататък. Предложението на „Атака“ е да се създаде такъв щаб към Социалното министерство, който реално да преценява удара, който понася обикновеният работник, от мерките, които въвеждаме. Това трябва да се направи. Там трябва да се включат синдикатите, защото, за съжаление, в медийните им изяви през последните дни аз не видях загриженост, не видях това, което в редица европейски държави се прилага, да бъде предложено от синдикатите. Затова ние от „Атака“ ще го предложим. Предлагаме да отпаднат и да не се плащат лихвите по главницата на поетите кредити от граждани и от малки фирми по време на извънредното положение. Ще внесем такъв закон между първо и второ четене и се надяваме в петък той да бъде приет. В Италия – набързо и ретроспективно да се аргументирам пред Вас – заместник-финансовият министър Лара Костели обяви, че италианското правителство ще въведе спирането на плащане на данъци и на лихви по кредити за италиански граждани и за малки фирми. В Англия редица банки казват, че ще въведат ипотечна ваканция. Вчера Тръмп обяви, че ще налее 300 млрд. долара, защитавайки обикновения работник. В този законопроект дори не е влязла и постановката за 60%, с които се гарантира държавата да поеме гаранция за заплатите на хората, които ще пострадат от тези въведени мерки. мерки. Стига сме се тревожили за едрия капитал, за наднационалния капитал. Трябва да се разтревожим за българския национален капитал, а прекрасно знаем, че това са хората и гражданите в България. Това е нашият капитал. В заключение да обобщя. От „Атака“ предлагаме отпадане и да не се плащат лихви по главницата на поетите кредити от граждани и от малки фирми. Обръщам се към управляващите от ГЕРБ, НФСБ и ВМРО: загрижете се за

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи на първо четене Закона, но отсега искам да Ви предупредя, че този закон може би трябва да претърпи доста сериозни промени, като се започне от заглавието – „Закон за мерките по време на извънредно положение, обявено с Решение на 13 март 2020 г. на Народното събрание“. Навсякъде след това се говори, че тези промени ще действат

Ако е необходимо, да се вземе отново решение за удължаване на извънредното положение. Никой не може да гарантира, че това въобще ще бъде възможно, той като тогава се очаква да бъде и пикът на тази епидемия.

лично аз не виждам смисъл да се вкарва цялата заповед на Министерството на здравеопазването, която буквално е преписана в чл. 2, тъй като и до момента тези дейности се извършват, без да има закон и не са незаконни, тъй като те са със заповед на Министерството на здравеопазването в режим на извънредно положение. Нещо повече, в ал. 2 на чл.

да предприема мерки, да ги изменя, да ги засилва и така нататък. Смятаме, че в този закон трябва чисто тезисно да се даде възможност и свобода на институциите да си вършат работата, като в случая вместо да се изброяват и да се влиза в детайли, което според мен не е работа на законов текст, може най-общо да се определи, че Народното събрание дава право за ограничаване и спиране на дейността, както е на заведения, търговски обекти, образователни институции и органи, и дейности, свързани с това масови мероприятия, задължително в това число и религиозни – не трябва да се правим, че не виждаме как с една и съща лъжичка се пъха в устата на този и на онзи и след това да се говори, че тя била свещена и нямало да допринесе за разпространяване на заразата, и прочие – здравни дейности, пътувания, командировки,

като задължително ще трябва да се вкара и още нещо – правото за ограничаване на свободното движение на хора, моторни превозни средства, включително и въвеждане на полицейски час, защото виждаме как държави, които са закъснели след България с въвеждането на извънредно положение, прилагат тези мерки малко панически, малко на пожар, но правилно. Така че с един общ текст смятам, че целият чл. 2, мисля, мисля, че и чл. 3, могат да излязат извън този закон, просто да ги няма. Чисто и просто да се даде правото на институциите да са свободни във вземането на мерки така, както в една ситуация на война Народното събрание не определя часа, мащаба и посоката на военните операции, а тази отговорност е възложена съответно на щаба, който ръководи действието на въоръжените сили. Ние сме, както вече всички казахме няколко пъти, в състояние на война с един невидим враг, така че ситуацията е почти аналогична. Също така би трябвало да се пипнат според мен и членовете, които са свързани с процедури по публична продан, въвод във владение и така нататък, спиране и налагане на запори и банкови сметки на физически лица. Ами ако тези запори осигуряват издръжка, какво става? И ако това извънредно положение продължи половин година, означава ли, че деца ще останат без издръжка, примерно И така нататък. Всички тези текстове не трябва да са толкова детайлни, а просто Народното събрание трябва да приеме, да гласува едни общи постановки, като дава възможност съответно за свобода на действие. Няма как да не допуснем това. „Министерството на енергетиката в тридневен срок от влизането в сила на този закон, лечебните заведения, всички телекомуникационни оператори и държавни институции извършват извънредна проверка на техническото състояние на енергийните обекти“ – като че ли досега не са били длъжни да го правят?! И в ал. 3: „В случай че са установени несъответствия с нормативните изисквания, лицата предприемат незабавни действия“ – никакъв смисъл няма това. Това се прави с една заповед на министъра на енергетиката. Да не говоря, че в самия текст се признава, че при наличие на несъответствия се коментира случаят с несъответствие с нормативните изисквания, но след като има несъответствия, те трябва да бъдат отстранени по съответните документи и ред, който и до момента е регламентиран. Това тук също го виждам като пълнеж. За Кодекса на труда въобще не ми се говори.

Не виждам защо трябва да се описва! Чисто и просто, за да се демонстрира някаква загриженост по отношение на правата на работника. Явно тези текстове са вкарани от синдикатите и не намирам за удачно да бъдат тук. тук. „В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение, или за част от този период, непълно работно време“ – като че ли сега няма право да го направи, а даже и когато не е в режим на извънредно положение?! И много други такива. „Длъжен да разрешава годишен отпуск или неплатен отпуск“ – тук пък се стига вече до някакви крайности „…за бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро“ – значи извънредното положение въвежда някакъв нов режим в трудово-правните взаимоотношения?! Аз не мога да го разбера.

най-общо да се създадат едни права на институциите да вземат съответните мерки за извънредно положение. Но, повтарям, като цяло ние ще подкрепим на първо четене – с въвеждането на корекции и с молба и апел към всички Вас, колеги, да се опитаме да опростим този закон, да го сведем до по-ограничен брой текстове – малко, но ясно и категорично даващи правомощия на съответните институции да реагират в извънредното положение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Реплики има ли?

В мотивите на предложения законопроект е написано, че целта на Законопроекта е да установи извънредни мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от кризата. Три ключови думи, които са изключително важни предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците. Аз разбирам, че очакванията към този законопроект са изключително сгъстени. Очакванията са в посока на това всички проблеми, произтичащи от кризата, да бъдат решени с този закон. Очевидно е, че това няма как да се случи, защото процесите са изключително динамични и няма как към днешна дата да предвидим това, което предстои оттук нататък. Затова на мен ми се ще на този законопроект да гледаме по-скоро като на рамков законопроект, който дава възможности и за по-нататъшни решения, от една страна, и, от друга страна, решава най-общите принципни положения, свързани с борбата за преодоляване на последствията от тази криза. Има два важни принципа в Законопроекта, които минават като своеобразна нишка през целия Законопроект. На първо място, това е идеята за установяване на така наречената социална изолация. Това е единствено доказаният ефективен и ефикасен начин да се пребори обществото с коронавируса. Няма по-надежден и по-ефективен начин от социалната изолация, за да се справим с този проблем. тази идея минава през почти по-голямата част от текстовете на Законопроекта. На следващо място, другият принцип е изключително важен и този принцип е, че всички мерки минават през законодателни решения. Вие знаете, че нашият председател господин Карадайъ миналата седмица, когато се установяваше извънредно положение, заяви, че дори и в условия на извънредно положение парламентът е конституционният орган и България продължава да бъде парламентарна република, което означава, че всички законодателни решения минават през Народното събрание. Искам да кажа и няколко думи за общата философия на този законопроект, защото тя е изключително важна. Тя е разположена в полето на солидарността. Това е изключително важно, защото тъкмо в полето на солидарността трябва да се споделя отговорността между държавата и нейните институции – като започнем от фондовете на държавното обществено осигуряване, от Националната здравноосигурителна каса, минем през държавния бюджет и, не на последно място, през европейската солидарност да търсим споделяне на отговорностите между държавата, работодателите, работниците и служителите, в това число и европейската солидарност. Като казвам „европейска солидарност“, колеги, искам да Ви припомня, че Европейската комисия предложи – стартира от 6 милиарда, сега последното число, което е обявено, са 37 млрд. евро за целия Европейски съюз, а определените средства за България са 814 млн. евро, за да могат да минат по бързата писта и да стигнат до държавите членки, тези предложения на Европейската комисия трябва да бъдат одобрени от Европарламента и от Съвета на министрите. Това е процедурата, както добре знаете. Искам да кажа няколко думи за това какво се предлага. Няма да се спирам на противоепидемичните мерки, които са свързани със заповедта, най-общо казано, на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието. Те са вече пределно ясни. Очевидно е, че трябва да минат през законови мерки, за да могат да влязат в действие. На следващо място, по отношение на въвеждането на дистанционната и надомната работа. Вярно е, че в българското законодателство правната фигура на дистанционната и надомната работа е установена отдавна с европейска директива. Възможността сега да се предлага и да се задължава на всичко отгоре, не зависи от волята на този, който… Когато има такава установена възможност, работодателят може да възложи, за да може отново да се изпълни един от основните принципи – социалната изолация. На следващо място, искам да подчертая, че се дава възможност на управляващите органи на оперативните програми от Европейския социален инвестиционен фонд по-голяма оперативна самостоятелност. Органите за управление на оперативните програми, освен че ще имат по-голяма оперативна самостоятелност, ще имат възможност и да изменят договори за безвъзмездно финансиране по опростени правила. Това е изключително важно, защото управляващите органи и отделните министерства, които управляват оперативните програми, ще имат възможност гъвкаво да се възползват от средствата на европейското финансиране, в това число и чрез механизмите на предислоцирането на финансов ресурс. По тази програма, по този начин Министерството на труда и социалната политика например ще има възможност да финансира медицинските специалисти и лекарите, които са ангажирани на предния фронт, ще има възможност да финансира и да разшири допълнително патронажната грижа за тези, които са в отдалечените региони. По отношение на промените в Кодекса на труда. Вярно е, че тези предложения, които се предлагат сега, ги има в Кодекса на труда, обаче има и някои особености. със заповед на работодателя да се преустанови цялата дейност на предприятието, на част от предприятието или на отделни работни места. Когато има заповед на държавен орган или на Националния оперативен щаб, да се да се спре дейността на отделното предприятие, тогава работодателят трябва задължително да не допуска работници и служители в съответното предприятие. За непълното работно време няма да говоря, то и сега е установено. Тук има един интересен казус, който е свързан със заповедта на работодателя или на държавен орган. Когато е преустановена дейността на предприятието, работодателят има право да предостави платен годишен отпуск. Тук има и една малко по-особена добавка – „и неплатен годишен отпуск“. Аз мисля, че има и съгласие на колегите вносители и Министерството на труда и социалната политика неплатеният отпуск, още повече че е ограничен, в тази ситуация да отпадне, за да може човек да се възползва от солидарността на държавата, за което говорих в началото, той трябва да премине и през собствената си солидарност, в лицето на ползването на платения годишен отпуск. Ако със сегашните решения, с първоначалните решения, упражним натиск благодарение на исканията на на голяма част от обществото върху публичните финанси, не е известно на следващия етап какво ще се случи. Затова правилната позиция е да бъдем по-внимателни. На следващо място, когато става въпрос за това работодателят да възложи ползването на платения годишен отпуск, има и реципрочна мярка. Реципрочната мярка е, че когато за бременните, за които говорихте, и тези, които са в напреднал стадий инвитро, това е уточнено в Закона за здравето, казваме точно на колко месеца и как трябва да бъде, това е друга тема, но реципрочната мярка е за шест групи уязвими лица, които в условия на криза могат да поискат от работодателя ползването на платен годишен отпуск и, забележете, работодателят няма право да им откаже този платен годишен отпуск. Аз си позволявам да предложа към тази мярка като допълнителна седма мярка – и работниците, и служителите, които са на възраст над 60 години, защото те са уязвимата група и биха могли да се възползват от това право, да ползват платен годишен отпуск. На следващо място, тук е най-важното решение за компенсиране на доходите на работниците и служителите – в следващите текстове, които са в Кодекса на труда – обезщетенията при преустановяване на Две са хипотезите: една е хипотезата, когато предприятието е в списъка. Тук не е отбелязано, но трябва да се отбележи кои са дейностите, с критерия на Министерския съвет трябва да бъдат определени дейностите и предприятията. Аз предполагам, че тук ще влезе и малкият и среден бизнес, защото той гарантира най-голямата заетост в България. По критерий на Министерския съвет ще бъдат определени предприятията, които ще бъдат затворени или ще бъде ограничена тяхната дейност. Когато това е така, Законопроектът предлага работници и служители да имат право на обезщетение – 50% от брутната работна заплата. Това е текст, който е от Закона за противодействие на кризи, ако не бъркам името, този текст е изваден директно от там. Аз мисля, че няма нужда от този текст, и съм удовлетворен от факта, че по време на дискусията в Социалната комисия беше заявено, че ще се приеме другият подход. другият подход. Той е да се компенсират с 60%, подчертавам дебело – от осигурителния доход за месец януари, а не от брутната работна заплата. Това е съществен факт, който трябва да бъде отбелязан: 60%, като останалите 40% са задължение на работодателя. Уважаеми колеги, в трудовото законодателство и в договорните отношения между работници и служители има едно понятие, което се нарича корпоративна социална отговорност. Ако работодателите искат да задържат своите работници, качествени работници, без които не може да продължи производството, естествено, че те трябва да споделят своята отговорност с държавата, с работници, със служители и с работодатели. На следващо място, има един друг текст: когато работодателят сам е решил да затвори съответното предприятие, тогава плащането на брутната работна заплата е за сметка изцяло на самия работодател. Няма да се спирам на промените в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за хората с увреждания. В Закона за социално подпомагане най-важният акцент, поантата там е свързана с удължаване на нормативно опредените срокове. В Кодекса на социално осигуряване от от Глава IV до Глава VIII са определени правата на осигурените лица и на пенсионерите. Права, задължения и всички срокове, свързани с документооборота, от гледна точна на придобиване на права са свързани там, затова рамково са сложени там. За този, който си задава въпроса: какво става с ТЕЛК-овите решения? Отговорът е точно в тези текстове и отговорът е в това, което беше заявено, че те ще важат до края на месец май и никой няма да загуби своите права. И на последно място, с което завършвам, искам, уважаеми дами и господа, да Ви кажа, че това предложение приветствам… Решението на Здравната комисия за въвеждането в Наказателния кодекс на ново наказание за хората, от които очакваме в момента да помогнат на българските граждани, ми се струва, че е нонсенс. Поздравления за това, че подкрепяте отпадането на този текст. Благодаря Ви. Нашата парламентарна група ще подкрепи предложения Проект и ще направим нашите предложения, за да може да изчистим някои от текстовете, които според нас в този вид са неприемливи. Благодаря, уважаеми господин Адемов. Реплика? Господин Зарков, заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, две са основно причините сред иначе пространното и ценно експозе, с които не сме съгласни, и исках да направя тази реплика. Вие казвате две неща, които според нас са точно обратното. Казвате, че този Закон е важен, защото всички мерки ще трябва да се взимат оттук нататък със Закон, но именно в този Закон съществува разпоредбата на ал. 2 на чл. 2, според която при необходимост по препоръка на министърът на здравеопазването може да установява допълнително по-тежки мерки. Това, от една страна, е противоконституционно и не може да продължи да съществува в Закона, но, от друга страна, е и философията, която стои зад този закон. Неговата ценност, че го има, до голяма степен е опорочена от този текст. Но може би по-важното, защото обсъждаме на първо четене философията на Закона, според Вас тази философия се провежда чрез солидарност, според нас е точно обратното. Философията на този Закон е: „спасявай се поединично“. Спасявай се – ако си работник, пускаме те, изхарчваш си платената отпуска и се оправяш, ако си работодател – ти плащаш. Онези мерки, които се говореше, че държавата ще поеме и ще застане с тежестта си, за да подпомогне работодатели и работници, не са в този закон – няма ги. Тази солидарност не е разписана. Казвате: не знаем какво ще стане с натиска върху публичните финанси? Няма как да минем без натиск върху публичните финанси и това не е елемент на популизъм, а на прецизност. Защото може да не знаем какво ще стане с публичните финанси, но много добре знаем какво ще стане с частните финанси на работника, който е загубил работата си, или на малкия предприемач, който е затворил дюкяна си. И накрая: ще подкрепите един закон с ясното съзнание, че от днес до петък, когато ще влезе в сила – нито един текст най-вероятно няма да е същият. Във Вашата Комисия министър Сачева заяви вчера, че ще преразглежда текстовете по Кодекса на труда. В Правната комисия министър Кирилов заяви, че ще се преразглеждат и прецизират текстовете по отношение на сроковете и други важни разпоредби. Тоест днес Вие гласувате един закон на първо четене, който в петък, или когато го гледаме на второ четене, най-вероятно няма да има нищо общо. Това не е на висотата на ситуацията, в която се намираме, можем по-добре. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Друга реплика? Заповядайте, господин Жаблянов.

Господин Председател, господин Адемов, господа министри и колеги народни представители! По един въпрос, който, струва ми се, днес е централна тема на обсъждането – философията на Законопроекта. Какво искаме да постигнем с този законопроект? Бяха казани най-различни определения на ситуацията, в която се намираме, включително и че се намираме в състояние на война. От тази трибуна трябва ясно да се каже, че България не се намира в състояние на война, на всички, които смятат, че може да се прави аналогия между сегашното състояние и състоянието на война. Какво може да се каже за генералната цел на един такъв законопроект, каква би трябвало да бъде? Без да нарушава конституционния ред, да осигури здравето и работата на стопанството, това е философията, най-общо казано, на този законопроект. Преразпределителните отношения, социалната справедливост трябва да бъдат взети предвид задължително в този законопроект. Така, както са разписани текстовете в момента, могат да бъдат открити сериозни недостатъци, които са в основата на нашата идея да се въздържим. Но по повод на Вашето изказване, създаването на чл. 120в към Кодекса на труда, в който пише: „Преустановяване на работа – при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работа на предприятието.“ Уважаеми колеги, по най-различни причини един работодател може да поиска да преустанови работата на предприятието, не само във връзка с епидемиологичната ситуация сред работниците, по най–различни причини. Още повече има предприятия, които имат отношение към националната сигурност, сектори, които имат отношение към националната сигурност! Много от Вас са запознати с тази тематика – те работят при всякакви условия. Как може да се остави на преценката на работодателя такъв важен въпрос? Това има пряко отношение към функционирането на стопанството. Не може с еднократен акт да се преустановява работата на предприятията, без да се произнесе органът по извънредното положение, като от този закон не е ясно и кой е органът по извънредното положение! Би следвало да е Министерският съвет, по смисъла на нашето решение от миналата седмица, но от Закона това не личи.

Всичко е по правилник, господин Адемов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин и госпожо министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Адемов, взимам отношение по коментарите Ви, свързани с измененията на Кодекса на труда. От начина, по който Вие представихте направените предложения, всички в залата и извън залата остават с впечатление, че промените, които се правят в трудовото и осигурителното законодателство, са нормални. действително има текстове, които са изключително сложни и противоречиви и до голяма степен не защитават правата на работниците и на работодателите. Това, което се прокрадва в предложенията за изменение на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, е свързано с трайно уреждане на отношения в Кодекса на труда в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване и те не обхващат само хипотезите в извънредно положение. Когато говорихте много сериозно за надомната работа или работата от разстояние, не представихте онази друга възможност, която ще възникне в предприятията, които наложително ще трябва да работят. Какво правим в случаите и има ли такива хипотези, в които работниците да нямат право да не искат да работят, защото не са им предоставени съответните предпазни средства? Какъв е, има ли го този защитен механизъм? Няма го. По отношение на това, което те ще получат като обезщетение, ако работодателят реши да спре предприятието да работи в извънредно положение, ние виждаме възможните хипотези на чл. 218, които предоставят на работниците едва 50% от получаваното възнаграждение, защото работодателят е решил така, но той го решава в интерес на работниците. Ще се възползва ли при това положение работодателят от онези механизми, които не ги виждаме в Закона, свързани с 60%-ното осигуряване от държавата? И защо 50%? И в другата хипотеза – ако държавен орган е издал решение да прекрати дейността на предприятието, тогава работодателят има своя ангажимент и той ще е допълнително 40%. Има много текстове, за които трябва наистина да помислим и да прецизираме на второ четене. Но най-притеснителното е това, че в момента в това извънредно положение ще има хора, които няма да получат никакъв доход. И с хипотезата, която въвеждаме

Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. То e от времето на група, така че не се притеснявайте, госпожо Александрова. Заповядайте, господин Адемов. ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа Министри, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Благодаря Ви за репликите. Аз виждам, че очакванията на колегите от „БСП за България“, и не само техните очаквания, са свързани с това в рамките на 2 или 3 дни, когато се подготвяха, хайде да се изразя по този начин – „на коляно“, с тези законопроекти, да бъдат решени всички проблеми. Няма кой и няма как това да се случи! Колеги, не забравяйте един основен принцип в публичните финанси: разходите за едни, които ги очакваме в момента, са приходи за други. За да поддържаме публичните финанси, за да поддържаме механизма на обществото и функционирането на държавата, трябва да разчитаме на приходи, което означава, че трябва да бъдем много внимателни, когато предявяваме конкретни искания, които са свързани с допълнителен разход, защото не знаем – колегите от Германия например казват, че тази криза ще продължи две години. Тогава, какво се случва? Можем ли да разчитаме единствено и само на нашия държавен бюджет? Естествено е, че имаме някакъв резерв, който, ако пожелаем, можем много бързо да го изразходим. Това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е дали могат по-тежки мерки да се предлагат по предложение на Националния оперативен щаб и по предложение на отделните секторни министри. Ако изискват законодателна промяна, очевидно е, че трябва да минат и през Народното събрание – няма как да стане. Това е алфата и омегата на законодателство и на конституционни текстове, така че няма смисъл да влизаме в детайли и да четем по различен начин текстовете, които се предлагат. На следващо място, най-важният въпрос е по отношение на солидарността. Уважаеми колеги, солидарността е измислена не от вносителите на този законопроект, не дори и от който и да е тук от народните представители. Солидарността е от времето на Ото фон Бисмарк – знаете много добре за това. Солидарността е един от елементите от основната клетка на обществото, защото без солидарност, особено в условия на кризи, няма как да съществува едно общество. Затова нека да приемем солидарността като, както казах и в своето изказване, поле, в рамките на което да търсим в рамките на което да търсим справедливо разпределение между отделните участници в обществения живот, между държавните органи, работниците и служителите, и не на последно място, пак повтарям, европейската солидарност. А що се отнася до текстовете, които са в Кодекса на труда, госпожо Клисурска, аз не случайно заявих, че това, което е предвидено като възможност за неплатен отпуск, след като се ползва платеният отпуск – моето предложение, надявам се, и на по-голямата част от колегите, е да отпадне това предложение. Очевидно е, че преди да се изчерпят възможностите на собствената солидарност да разчитаме на колективната солидарност означава да прехвърлим тежестта от едната страна на другата страна, а истината е, че трябва да търсим баланс, трябва да търсим равновесие. А що се отнася до това дали работодателите, господин Жаблянов, имат право да спират предприятия, които са важни за националната сигурност, аз съм убеден, че този текст по някакъв начин трябва да бъде освободен от този страх, за който Вие говорите, и аз мисля, че това може да се случи между първо и второ четене. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Адемов. Госпожо Дариткова, заповядайте – имате думата.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 Наистина се намираме в необичайна извънредна ситуация, която е такава не само от гледна точка на епидемиологичната обстановка и предизвикателствата, които стоят пред държавата, но тя е необичайна от гледна точка на мерките, които трябва да предприемем като законодатели. Именно затова, съобразявайки се с тази необичайна ситуация, днес трябва да бъдем особено отговорни, конструктивни и солидарни, защото, наистина в най-новата ни история за първи път имаме обявено извънредно положение. Предложенията за такъв закон са направени от народни представители от парламентарната група на ГЕРБ. Има ли необходимост от такъв закон? Аз мисля, че тук никой не изказа несъгласие с идеята за това да се дадат допълнителни гаранции за изпълнение на мерките, които гарантират справянето с кризата – належащите мерки в момента, свързани с гарантиране на социална изолация, защото това на този етап е единственият доказан механизъм да се спре разпространението на инфекцията, да се предотврати, от една страна, заболяването, от друга страна, да се даде възможност да се спасяват човешки животи и да се ограничат леталните изходи и последствията. Те са най-съществени, защото когато говорим за последствията, на първо място, трябва да поставяме спасяването и опазването на живота и здравето на гражданите. Да, трябва да се обсъждат и икономическите последствия, но при всички случаи трябва да степенуваме предизвикателствата и да даваме приоритет на това, което е важно в момента, да направим така, че в България печалната статистика да не достигне тези рекорди, които достигна в останалите европейски страни. Затова смятам, че Законопроектът трябва да бъде обсъждан от тази гледна точка – да се даде възможност правителството, Оперативният щаб да привеждат всички мерки, които гарантират своевременното реагиране на всяко едно предизвикателство в рамките на

и виждаме опит наистина всички детайли и възможни предизвикателства да бъдат разписани в конкретни текстове – нещо, в което ние се убедихме, че няма как да се случи. Затова предлагам, и това беше обсъждано сутринта на Председателски съвет, солидарно и отговорно днес да подкрепим този законопроект на първо четене, за да може да съкратим сроковете, да определим максимално кратък срок – до 18,00 ч. днес, за приемане на предложения между първо и второ четене и да се обединим около това да направим работна група, която да преработи Законопроекта в посока да се даде рамката и възможността в нея всеки един от ресорните министри, на базата на действащото специално законодателство, да може да реагира. Защото, приемайки закон, в който са разписани евентуално всички хипотези, не знаем дали на следващия ден тези хипотези няма да се окажат проблемни и няма да се наложи да бъдат променени, а знаете, че законодателната процедура е тромава. В този смисъл ще бъдат нашите намерения за промяна между първо и второ четене. Според мен получихме разбиране на Председателския съвет, когато имаме такава рамка, защото вече се работи по такова рамково определяне на текстовете, да се съберем, да ги разгледаме и наистина да търсим решение, което е максимално консенсусно. Това, от една страна, ще бъде добър знак. От друга страна, ще даде сигурност и гаранция на правителството и на Щаба, който се справя със ситуацията, че има подкрепата на народните представители. Особено важно е наистина в тази ситуация да бъдем отговорни, солидарни и да загърбим политическите несъгласия. Аз искам да изтъкна и един конкретен текст, който настоявам да отпадне. Това е промяната в чл. 141 от Наказателния кодекс, една допълнителна алинея. Смятам, че в този момент категорично трябва да разчитаме на морала, съзнанието и високата отговорност на всички медици. Аз съм убедена в това и смятам, че всички единодушно и солидарно тук ще гласуваме този текст да отпадне, защото няма абсолютно никаква необходимост от неговото въвеждане. Уважаеми колеги, искам още веднъж да призова да бъдем конструктивни, отговорни и дисциплинирани – това, за което призоваваме целия български народ, и наистина със законодателната инициатива и със законодателната рамка да се даде възможност България да се справи с предизвикателството на епидемията. Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Нинова – имате думата.

На 13 март 2020 г. Народното събрание взе решение за обявяване на извънредно положение в България. Ние от „БСП за България“ сме отговорни, разумни хора – разбираме сериозността на ситуацията, разбираме силата на кризата и подкрепихме това решение. Нещо повече, гарантирахме чрез включване на текста от Конституцията, че ще бъдат запазени основните права на българските граждани и по наше предложение извънредното положение беше ограничено със срок. Съвсем нормално е детайлите по следващите действия на българските институции да бъдат уредени в закон и ние настоявахме за това. Вие, управляващите, внесохте предложение за закон за мерките по време на извънредно положение. В него има добри предложения. Например тези за социална изолация и ограничаване на масовите прояви или тези за отлагане на сроковете по дела. Изключвам издръжката, която се надявам, че на второ четене ще поправим. Но в този закон има и неприемливи текстове. Ще говоря конкретно по някои от тях, но тъй като днес обсъждаме философията на Закона, ние ще гласуваме „въздържал се“ по две причини. Първо, защото в този закон държавата прехвърля всички отговорности на работници, работодатели, лекари, различни групи в българското общество, но не поема никакви. Тоест солидарността изобщо липсва! Втората причина е, че всички поети ангажименти от страна на управляващите конкретно на мерки за работници и работодатели, социално слаби и така нататък – публично обещани, липсват в този закон. По тези две причини ще гласуваме „въздържал се“, между първо и второ четене ще внесем нашите предложения и на второ четене ще изразим своето отношение Но сега по същество. Всички сме единодушни, че най-важният първи въпрос в момента е опазване на здравето на българските граждани. Нека погледнем извън залата! Какво вълнува хората навън? Едни житейски нормални ежедневни въпроси стоят пред всички нас. Те казват: „Нямаме маски. Няма лекарства.“ Лекарите казват: „Нямаме респираторни апарати в болниците“, нямат достатъчно дезинфектанти. Как реагира правителството на този първи неотложен въпрос? Започва да пренастройва икономиката за производство на маски и облекла. Добре, прекрасно! Но в момента ги няма. Това пренастройване ще отнеме месеци. Дотогава болестта вероятно ще се развие. Тук поставям за пети път в рамките на две седмици един въпрос. За пети път! И пет пъти – гробно мълчание! Има ли България държавен резерв? Какво има в държавния резерв? Има ли го, или го няма там? Защото, уважаеми дами и господа народни представители, в каквото и извънредно положение да сме, в България важат закони! В чл. 2 на Закона за държавния резерв пише: „Държавни „Държавни резерви са лекарства, болнично имущество, дезинфектанти, защитни облекла и така нататък“. Докато си ги произвеждаме, докато чакаме обществената поръчка от Европа, питаме и настояваме: ще отворите ли държавния резерв или се страхувате, защото там може би това го няма? Дайте отговор просто! Защото, уважаеми управляващи, към този закон има Наредба, в която пише следното: „При такива ситуации се допуска безвъзмездно предоставяне на държавните резерви на лечебни и здравни заведения и домове за социални грижи“. Кога правителството на Борисов ще изпълни Закона за държавния резерв и подзаконовите нормативни актове към него? Защото българите в момента имат нужда от тези защитни мерки, а лекарите – от тези средства, облекла и респираторни апарати.

По-нататък, какви са другите ежедневни тревоги навън? Те са за лекарите – затова, че не достигат, затова че някои от тях искат да напускат, затова че нямат защитни облекла, за да работят. Какво предлага законът? Обещахте, Борисов им обеща, по 1000 лв. допълнително възнаграждение. В Закона няма и дума за това. Вместо това внасяте промени в Наказателния кодекс, с които наказвате лекарите – с пробация и глоба от 200 до 1000 лв., ако не си изпълняват задълженията. Те са ни най-необходимите в момента. Загрижени сме за тях, защото те трябва да опазят здравето на българския народ. Вместо стимулите, които обеща премиерът, този закон им налага наказание и нито дума за допълнително възнаграждение! Следващият проблем в живота навън е спекулата. Всички знаете, че вече има такива случаи. Как реагира правителството на това? Никак! Обещахте, че ще наблюдавате 130 стоки, ще ги включите в списък. Допуснахте налагане на пределни цени и така нататък. Какво от това предлагате в Закона? Нищо! Това остана голо обещание! Дори не предлагате това, което искахме – да се увеличат наказанията за спекулантите! Уважаеми управляващи, разбираме ситуацията, готови сме на конструктивен диалог, всичко да обсъдим заедно и да решим! Но не може в тази криза да наказвате лекар с глоба 1000 лв. и спекулант – със 100 лв.! Не може и няма как да срещнете нашето разбиране за това! Следващите обещания. Казахте публично, че държавата ще поеме 60% от възнаграждението на онези работници, които ще загубят работата Прекрасно предложение, но го няма в Закона! Има точно обратното – държавата не поема абсолютно никакъв ангажимент, а го прехвърля на работодателите, които трябва да платят 50% от възнаграждението, които са пуснати в отпуск! Тоест, още веднъж натоварвате други и не изпълнявате ангажиментите, които Вие обещахте публично – премиер, министри! Няма ги! Отнемате права на работещите! По текстовете, които сте предложили, те се изразяват в следното: пускане в неплатен отпуск без желание на работника – добре, може да се наложи. Но в досега действащите текстове на Закона пише, че ако работник не работи, но не по негова вина, какъвто е случаят, получава пълното си брутно възнаграждение. Така пише в Закона! Какво предлагате Вие? Работникът не работи не по негова вина и ще получи 50%. Това не е ли отнемане на права на работещи хора? Освен платените отпуски, им отнемате и половината възнаграждение, което сега им се полага по закон. Няма как да подкрепим това! Обещахте 500 милиона за подпомагане на малкия и средния бизнес през Банката за развитие. Къде са – в Закона ги няма, и дума не става за нито една мярка за подпомагане на бизнеса? Всичко това трябва да стане през актуализация на бюджета. Нали Ви е ясно, че не можем да упълномощим Министерския съвет и премиерът да продължава еднолично – по свое решение, да раздава парите на народа, както той реши? Това ще бъдат огромни разходи и се нуждаят от актуализация на бюджета, от действащ и работещ парламент, където тези неща да се обсъдят и да се решат. Обещахте да отложите плащането на сметките с 20 дни. Нали така? Госпожа Петкова го обеща – министър от правителството на Борисов. Къде е тази мярка в този закон? Нищо подобно няма – поредното голо обещание. Но това не попречи ярко да се противопоставите на нашето предложение за замразяване на плащането на сметките за периода на извънредното положение с една и съща опорна точка от четири

дотация, за такива мерки – социални и икономически, как не е популизъм в Канада 27 милиарда да бъдат дадени за такива мерки, в Англия – 20 милиарда лири само за социални мерки, ваучери, подпомагане на хората, в Германия, в Италия – данъчни ваканции, ваканции върху ипотечните кредити. А бе, как в целия свят това е факт и помага на икономиките, и на хората, а само за Вас в България това е популизъм!? Заради мерките, които предприеха в Щатите само за една нощ, тези финансови инжекции стабилизираха борсите и те тръгнаха нагоре – бяха се сринали с 30% за 24 часа, но когато държавата се намеси, нещата се стабилизираха и тръгнаха леко нагоре. Не казвам, че са се оправили, но това е финансова инжекция, която може да помогне в този момент не само на икономиките, на онези хора, които няма да могат да платят. Казвате: държавата има нужда от приходи. Разбира се. Ние не сме паднали от небето просто да искаме неща, които са невъзможни. Но тези приходи откъде идват – от хората, които трябва да си платят данъците, сметките. Е не могат да ги платят, защото са без работа. дайте да им помогнем и когато се възстановят нещата, когато предприятията отново заработят, те ще си ги платят, ние не искаме да им ги опрощаваме, при това във Великобритания заделят 15% от брутния си вътрешен продукт за такива мерки. Вие представяте ли си какво са 15%? Нашите предложения са за пакет от мерки в рамките на 1% от брутния вътрешен продукт на България и Вие пак казвате: това е популизъм. Не, да седнем разумно, с числата, но да дойде и Горанов тук и да отговори на няколко въпроса – простички и конкретни: колко пари има във фискалния резерв на държавата, защото всякакви спекулации вървят има ли ги, няма ли ги? Да дойде и да каже на Народното събрание: имаме 5, 6, 7 милиарда фискален резерв, можем в тази криза да заделим един-два разумно и да седнем да го обсъдим – ма да дойде да каже. Колко ще бъдат европейските средства те ще бъдат от тези, които не сме оползотворили досега от други програми, или ще има и нови, как ще се разпределят? Нали знаете, че всичко това не може да стане без актуализация на бюджета, но онзи ден на Председателския съвет той каза: „Аз не мисля изобщо за актуализация на бюджета!“ Е как така? Има ли ред и закони в държавата дори и в извънредно положение, а още повече в извънредно трябва да има двойно повече такива ангажименти? Днес, както Ви казах, ще гласуваме въздържали се, а между първо и второ четене ще предложим да се отвори държавният резерв, така както Законът повелява; да се даде информация за фискалните резерви на държавата и да се направят разчети за актуализация на бюджета; да се предприемат крути мерки за ограничаване на спекулата; отлагане на битовите плащания за определен период от време; да се намери механизъм частните болници да бъдат включени в цялостния процес по овладяване на кризата, здравните въпроси, здравните проблеми, както и оттук нататък да се мисли разумно, аргументирано, без емоции и хладнокръвно, финансово обосновано за пакет от икономически и социални мерки, с които след овладяване на пика на здравния проблем, да помогнем на българската икономика и на онези български граждани, които ще бъдат тежко засегнати от последиците, чийто стандарт на живот ще бъде много понижен, нека и те да бъдат в центъра на вниманието на нашите грижи и решения тук. Ето защо смятаме, че в парламента трябва да продължим да работим, трябва да намерим разум. Там, където предлагате нещо разумно, имате нашата подкрепа, там, където бягате от отговорност и нарушавате законите на страната, ще имате нашата категорична обратна позиция. Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Колеги, само да съобщя: Понеже на Председателския съвет бе решено да има Контактна група по работа за Правилника, моля, колегите, които са посочени от групите си, да отидат в зала Да обявя, че гласуването на тази и на втора точка ще бъде след като приключат дебатите по двете точки – така бяхме се разбрали и на Председателския съвет. Така че, приключвайки тази точка, ще започнем дебати по втората точка и след това ще ги гласуваме едновременно една след друга.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Както вече беше казано, групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи настоящия законопроект.

Ние тук няколко години по ред слушаме упреци как парламентът е гумен печат, а всъщност, не приемайки Законопроекта за мерките, свързани с извънредното положение, означава да не поемем като парламент своята отговорност за тези мерки и да оставим изпълнителната власт – нека да го кажем в добрия смисъл на думата, да импровизира. Още когато се взе решението за за обявяване на извънредното положение, решихме, че трябва да има закон. Този закон трябва да обединява максимален брой мерки в различни посоки и той е факт. Вярно, той беше писан буквално в почивните дни от министерствата, беше внесен от колегите от ГЕРБ със сигурност има своите несъвършенства, но в края на краищата нашата работа като парламентаристи е да го доизгладим и да го направим максимално адекватен на ситуацията. Освен това ние не можем да искаме от един такъв закон да реши всички проблеми сега и на момента. Именно заради това и на Председателския съвет се чуха от всички убедителни мнения, че парламентът трябва да продължи да работи въпреки сериозната епидемиологична обстановка, за да продължи да носи своята отговорност, а не да съсредоточи в края на краищата усилията си по законодателство, свързано именно с извънредното Този закон трябва да въвежда строги правила, но не и репресивни. В това отношение аз ще бъда един от многото, които ще се изкажат против чл. 141 от Наказателния кодекс, който е излишен. Защото, най-малкото, подобни мерки и до момента има предвидени в Наказателния кодекс. Тук се солидаризирам с мнението, че ние трябва да имаме гаранции – било административни, било законодателни, че целият капацитет на частните лечебни заведения при необходимост ще може да бъде мобилизиран за бъде мобилизиран за овладяване на епидемията и за лекуване на нашите сънародници. В частта, която гарантира правата и на практика оцеляването на българските граждани, действително може да се желае още. За нас примерно е наложително да променим предвидените хипотези, които дават възможност наистина на родителите, които няма как да дадат децата си на градини, на училища, защото те са затворени, да ги отглеждат, да ползват платения си отпуск. Но какво правим, когато този платен отпуск приключи отиваме на неплатен, на липса на доходи. Тоест тук трябва да помислим за форма на обезщетяване, която да е адекватна. Хората с кредити. Действително това е голям проблем, както по принцип и фирмите от браншовете, които са засегнати от кризата, които имат кредити. Тук трябва да помислим за текстове, които да позволяват на тези хора по един много прост начин да получат отсрочка на своите плащания до преминаване на извънредното положение. В това отношение нашите парламентаристи ще направят подкрепа. Борбата със спекулата също е много важен въпрос. Преди повече от година от ВМРО предложихме такива текстове, които да контролират… Моля за удължаване на времето на групата. ПРЕДСЕДАТЕЛ …цените на основните хранителни продукти и по-скоро надценките, които търговските вериги си позволяват да завишават прекомерно. Мисля, че сега е моментът да седнем и да помислим за текст, който в контекста на извънредното положение, тоест създава система, която да работи и която да гарантира на хората, че ще получат своите медикаменти, съответно необходимите средства за дезинфекция и прочее, без да бъдат натоварени със спекулативни цени, със спекулативни надценки и те съответно да бъдат достъпни за тях. „Фалшивите новини“ също е една тема, която се отваря с този законопроект и която е изключително важна, защото ние прочетохме какво ли не през тези седмици – от изключително смъртоносни и зловещи прогнози за бъдещето на цялото човечество, и в частност на България, едва ли не, до други тези как цялата тази епидемия е измислица и които призоваваха пък към безотговорно поведение. Да не говорим какво се изписа за Държавния резерв, дето разпродавал оборудване, което е точно за тези нужди, за парламентаристите какво се изписа, и прочее. Очевидно тук има проблем. В този дух, между другото, парламентаристите от ВМРО имаме разработени като цяло предложения и нова концепция на темата „Фалшиви новини“, която е свързана не само с Наказателния кодекс, където текстът трябва да се прецизира, но и със Закона за радио и телевизия, и с допълнителни ангажименти за СЕМ във връзка със съдържанието на сайтове и социални мрежи, когато ставаме жертва на такива истерии. Не на последно място, в Закона липсва и мястото на органите за местно самоуправление, които би следвало да имат своите функции на контрол, тъй като са най-близко до проблемите. И по всички тези проблеми, които аз споменах, ние ще направим своите предложения, както и по други вероятно. Не виждам нито едно основание някой, който претендира, че е отговорен, че желае парламентът да работи конструктивно, да не направи същото – да подкрепи на първо четене и да направи своите предложения между първо и второ. Призовавам именно това да бъде подходът. Защото, да, лесно се бяга от отговорност, но

Не виждам. Други изказвания? Госпожо Сачева, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Както вече беше отбелязано, днес е третият работен ден от обявяването на извънредното положение. От трибуната се чу, че ние не сме в състояние на война, но същевременно всичко, което се иска до този момент, е така, че все едно действително е обявена война за неопределено време. Предложеният законопроект съдържа мерки, които са очаквани от нашите съграждани – особено по отношение на срокове, на документи, и, разбира се, те очакват от нас бързи решения предвид ситуацията. Още вчера във всички ресорни комисии всички колеги министри заявихме, че има текстове, които допълнително ще бъдат предложени, като например този текст, който се отнася до поемането на 60% от заплатата на наетите служители по осигурителния им доход за месец януари. Също в Социалната комисия този текст беше представен, а причината, поради която той беше забавен, е, че все пак беше направена неофициална съгласувателна процедура със социалните партньори, защото вярвам, че Вие всички смятате, че и тяхното мнение трябва да бъде взето под внимание. По отношение на мерките, които трябва да бъдат взети, част от тези мерки не изискват законодателни решения. Те се вземат в ход и дори тази сутрин заедно с колегата ни – образователния министър, сме обсъдили конкретни мерки за това как да направим възможна доставката на храна до децата, които са социално слаби и които в момента не посещават училище. Оперативно правителството ежечасно предлага и провежда различни мерки, така че да може да обхване най-уязвимите и най угнетените слоеве в момента от ситуацията, в която се намираме. Конкретно мерките, които предложихме по отношение на възнаграждението на медицинските специалисти – лекарите медицинските сестри, специалистите от регионалните здравни инспекции, включително и от центровете за спешна медицинска помощ, ще бъдат финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, включително и мярката, която е свързана с допълнителното осигуряване на 20 милиона за домашния социален патронаж, за патронажната грижа и за разширяването на патронажната грижа до още над 100 общини, включително и до разширяването на обхвата за хора и семейства, които са в карантина. Тези мерки са предложени в текстовете на Закона, които са свързани с европейските фондове и средства, за да можем да получим именно по-голяма гъвкавост. Държа да подчертая, че на този етап ние не разполагаме с допълнителни средства от Европейската комисия, а имаме свободата да преразпределяме средствата, които към момента не са договорени по различните оперативни програми. В този смисъл текстовете, които са предложени в настоящия законопроект, ще ни дадат възможност именно за това. По отношение на инструментите, които предоставяме в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, това са различни видове инструменти. Не може за всички хора, за всички работодатели и за всички служители да има едни и същи мерки, а даваме различни възможности. По отношение на така предложения чл. 218а вчера в Социалната комисия с всички народни представители подробно обсъдихме това, че Министерството на труда и социалната политика ще предложи този член да отпадне, въпреки че този член е действащ и сега съществува в българското законодателство в Закона за бедствията. По отношение на неплатения отпуск още вчера беше обсъдено, че неплатеният отпуск ще може да се случва по желание на самия служител, ако той желае да направи това, като смисълът на това е да бъде запазено все пак неговото работно място. Ние не трябва да се лъжем за това, че всеки от нас ще плати цена, и това да жертваш отпуска си може би ще бъде най-малката цена. Това, което се опитваме да направим, е да направим така, че в повечето случаи да укрепим на първо място здравната система, да направим така, че да нямаме много жертви в реален човешки живот. Това е смисълът на мерките, които се предлагат в момента. Никой не може да предположи колко време ще продължи здравната заплаха, а със сигурност икономическите последствия от нея ще продължат още известен период от време. В момента ние трябва да мислим не панически и как в краткосрочен план да се опитаме да обхванем абсолютно всички щети, а да мислим дългосрочно за това какво ни чака и кои са секторите, на които трябва да окажем най-голяма подкрепа. Категорично не съм съгласна, че в този законопроект няма солидарност, защото всичко, което е предложено тук, в значителна степен ще бъде финансирано, включително от настоящите фондове, с които разполагаме, както и от оперативните програми за развитие на човешки ресурси. Хората и в момента излизат в болнични, хората и в момента ползват Фонда за безработица. Фондът за безработица също ще покрива и тези разходи за 60% от работната заплата. Със сигурност, сигурност, когато имаме възможност да направим по-добра прогноза за очакваното бъдещо развитие, тогава ще предложим и други мерки, разбира се, ако се налага, и актуализация на бюджета. На този етап, на третия работен ден от кризата, е изключително прибързано да се взимат стратегически решения, които могат да ни вкарат в много по-големи проблеми след това. Бих задала въпроса: а ако кризата отмине за три месеца, а всички мерки, които се вземат в момента, могат да достигнат до това, че да разстроят в много по-голяма степен системите, с които в последствие да се борим с години? По отношение на системата за социално подпомагане искам още веднъж да подчертая, че тя не се изгражда днес, защото имаме ситуация на извънредно положение. Системата за социално подпомагане съществува! В момента се осъществяват помощи и се дават помощи на почти 600 хиляди семейства семейства и се разнася храна от Домашния социален патронаж на почти 43 хиляди души в над 200 общини, като този патронаж ще бъде разширен, както вече стана ясно. Търсят се възможности за нови механизми и мерки, включително и за това, което Ви съобщих току-що – за децата от социално слаби семейства, които в момента не посещават училище, търсим механизми с колегата министър на образованието да направим така, че храната за тях и да продължи да се разнася от общини и социални работници,

индивидуални оценки на хората с увреждания, на ТЕЛК ови решения и други. Българските граждани очакват тези срокове и не само тях, разбира се, а ние сме длъжни да им предоставим максимално рано и максимално бързо информацията и възможностите, с които те да планират своето бъдеще. Така че моето предложение и моят апел към Вас е да не продължаваме да губим времето и доверието на българските граждани и, разбира се, борейки икономическата спекула, нека да се обявим и против политическата спекула.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала да взема отношение или по-скоро да внеса яснота по няколко теми, които бяха поставени в хода на дебата, касаещи сектор „Енергетика“, и мерките, които са намерили отражение в предложения законопроект. Не е нужно да обясняваме и да се убеждаваме едни други колко важна е ролята на енергийния сектор в нормалния ни живот – да не говорим в извънредна ситуация, в която се намираме към настоящия момент. Какво е значението и ролята на енергийния сектор? Два са основните приоритета, които стоят пред нас в сектор „Енергетика“. Първият и най-важният национален приоритет е да опазим живота и здравето на хората – хората, които работят в системата, хората, които се ползват от услугите на енергийната система. Другата ни много важна задача е свързана с това да гарантираме сигурността и непрекъсваемостта на снабдяването с електрическа енергия, с природен газ, така че да може да продължи нормалното функциониране на икономиката, нормалното функциониране на държавата. По отношение на бележката, която беше направена от страна на господин Симеонов, свързана с това, че и към настоящия момент всички потребители трябва да правят подобни проверки на своите източници източници на захранване, искам да внеса следното пояснение: да, съществува наредба, която урежда тези отношения. В тази наредба са посочени четири категории потребители, които имат различно значение и място във функционирането на държавата, но има една категория – нулева категория потребители, която включва такива учреждения, заведения, които на практика са пряко свързани с живота и здравето на хората и с националната сигурност. Именно тази категория на нулевите потребители на електрическа енергия сме извели и сме предложили да намери място в този законопроект като приоритетна и пряко свързана с живота и здравето на хората и с националната ни сигурност. На първо място са болничните заведения. Знаете, че там има такива отделения, в които има животоспасяващи уредби, а, ако те спрат да работят, това означава, че е поставен под риск животът на хората. Затова тази категория потребители, така наречените нулеви потребители, трябва да имат два източника на захранване, като тези два източника взаимно се резервират един друг, а отделно от това трябва да имат един алтернативен – собствен източник. Целта на тази норма в Закона е да накараме тези собственици на уредби в болнични заведения, държавни институции, телекомуникационни оператори да направят такава проверка, която да ни гарантира непрекъсваемостта на процеса по доставка на електрическа енергия. Това е основната причина, поради която тази категория потребители са изведени на специално място в Закона. По отношение това, което госпожа Нинова отбеляза в своето изложение – че мерките, които договорихме с електроразпределителните дружества и с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, не са намерили място в предложения законопроект, както знаете, Законопроектът беше внесен

ситуация трябва да бягаме от популизма. Всички ние трябва да се грижим за това българските граждани да се чувстват сигурни, да се чувстват спокойни в тази ситуация и, повярвайте ми, правителството прави всичко необходимо това да бъде факт. Цялата държава е мобилизирала своя ресурс. Благодаря на всички народни представители и вярвам, че ще подкрепите този законопроект, защото мерките, които се предлагат, са наистина много важни и много навременни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Думата има министър Кирилов. Заповядайте,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Съвсем накратко ще се опитам да отговоря на въпросите, свързани със законодателната процедура по този законопроект. Кой го поиска този закон? Уважаеми колеги отляво, ние смятахме и бяхме убедени, че Вие поискахте уреждане на конкретни мерки с нормативен акт с ранг на закон. Спомням си дебата от петък и в част от Вашите изказвания, включително на Председателския съвет, имаше коментар извънредното положение с решение или със закон се установява установява и урежда. Говореше се много за недосегаемост на основните права по Конституцията. Уважаеми колеги, макар досега по никакъв начин да не са засягани основните права, уредени в Конституцията, ние опитахме да отразим и тези по-интензивни права, които са ограничени и са посочени в чл. 2. Да, това главно са правата по отношение на свободното придвижване на хората, но за да има спокойствие от страна на опозицията, възпроизведохме и част от заповедта на министъра на здравеопазването. Категорично не съм съгласен, че ал. 2 на чл. 2 е противоконституционен. Всичките правомощия, които са установени по повод и във връзка с издаването на заповедта на министъра на здравеопазването, са му делегирани със закон. Твърдя, че и в досегашната заповед на министъра на здравеопазването по най-стриктен начин е спазен и законът, и Конституцията. Пак казвам, за Ваше спокойствие, за да сте сигурни, че няма да има чрез мерно ограничаване на основните Ви права, затова преминахме на изрично

норми, които са включени в чл. 2, а една от най-спорните в краткото време на съгласуване на тези текстове беше

да се уточни, доколкото имаме дипломатически служители, дипломатически агенти, които няма как да не извършват работата си, пътувайки страната и чужбина. Оказа се, че в сектора на международния транспорт служителите също осъществяват основната си дейност в режим на командироване, така че Ви уведомявам за това допълнение. По отношение нормите, които са в чл. 3 и в чл. 4, аз пак ще се върна на смисъла на този закон. Тук ни критикувахте, че този закон бил изключително пунктуален, имало страшно много текстове, които били установени вече в законодателството. Напротив, колегите министри пък ме критикуваха, че не е достатъчно изчерпателен, защото има сектори, както и министър Сачева каза, както, евентуално, и министърът на финансите също би казал, които заради скоростта на подготовка на този закон не можехме да ги отразим в текста така, както го внесохме, но знаейки, че имаме възможност да направим допълнение и съобразно да покрием всички аспекти на регулираната материя. Този закон е временен. Това е темпорален закон, който ще действа, ако Народното събрание сте прави, ще действа един месец. Аз пожелавам да сте прави и действително към дата 13 април да се отмени, да се прекрати извънредното положение по силата на изтеклия срок, да не е необходимо законодателният орган на Република България да преразглежда решението си във връзка със срока! Дано да стане така! Дано този месец – напрегнат и интензивен, но с всички тези мерки да се преодолеят разпространението и последиците от вируса! Темпоралният закон, за който намекна господин Крум Зарков, е такъв закон, който действително урежда три или четири есенциални въпроса в такава ситуация. Всички тези въпроси

три такива закона за мораториум. Те са за мораториум – тоест за ограничаване на срокове. Вие като законодатели би трябвало да прецените кои са най-важните срокове, които би следвало да се ограничат. Ние сме предложили при всички положения това да бъдат процесуалните срокове, защото Вие виждате, че без значение изпълнителна или законодателна власт, съдебната власт реши вече този въпрос с Решение на Висшия съдебен съвет съдилищата са затворени, страните по делата питат: „А какво правим при това положение?“ Затова в този случай трябва да имаме отговор и този отговор сме го предложили в чл. 3. Член 4 е изцяло за охрана на имуществените права и интереси на, евентуално, засегнатите лица – и те пак са подбрани в „евентуално“. Вашата електорална група: това са длъжниците да не бъдат притеснявани от принудителни изпълнителни производства, това са работниците и служителите, които, ако дължат, няма да им се събират принудително чрез запори и изпълнение дългове от техните сметки. Да, тук казахте, и ние сме съгласни – нямаме спор по това – да, ще се сложат издръжките. Трябва да балансираме и съм убеден, че Вие ще балансирате! Каза се и че е добре да се спрат лихвите. Ако имаме възможност в рамките на този ден, ние ще Ви предложим по-елегантно правно решение, което също да е балансирано и за двете страни – и за длъжниците, и за кредиторите. Не да се спират лихвите и да ощетяват например вложителите на банките, а да няма възможност да се прилагат последиците на забавата. Тоест дългът да се обявява за предсрочно изискуем, да се налагат други наказателни лихви и смятаме, че това ще го приемете като едно справедливо решение. Да, разчитаме в комисиите и съобразно Вашата законодателна инициатива – между първо и второ четене, този закон да стане кратък. Тук не искам като клише да повторя думите на Уинстън Чърчил, който, пишейки писмо, казал: „Пиша Ви това дълго писмо, защото нямах достатъчно време да го направя кратко.“ Вие си извоювахте достатъчно парламентарно време, за да направите този текст кратък, а и действително, с оглед скоростта, станаха поне четири съществени предложения по съответните ресори, които ще бъдат направени в днешния ден, включително частта „финанси“. Ще кажа за госпожа Нинова: госпожо Нинова, развълнува ме въпросът Ви за държавния резерв и военновременните запаси, но ще кажа следното: сигурен съм, че и сега ползвам маска от резерва, който е в частта, в частта, която е „спешна необходимост на Министерството на правосъдието“. Но Вие знаете, че точните количества са засекретени. Ако желаете, имате достъп до класифицирана информация – поискайте я писмено от председателя на Държавния резерв и военновременни запаси, той ще Ви я изпрати в секретна библиотека и ще можете да се запознаете. Но, да – тя не Ви върши работа, защото няма да можете да я говорите и ще видите, че на практика – Вие видяхте, 100 хил. тона спирт бяха деблокирани от държавния резерв. Не мога да кажа колко още има, но има поне четири пъти по толкова – неразблокирани.

тук няма да казвам приказки за политическа отговорност и така нататък, но дебатът в петък окуражи не само политическата среда, окуражи и нашето общество, че в тази зала, в тежки положения може да има единомислие и аз апелирам за това! Нека да продължим с единомислието! Лесно можем да си намерим и да си направим спор по някой детайл, но по-бързо и по-качествено ще го решим заедно. Искате ли аз да споря Вашият Законопроект има ли или няма недостатъци? Няма да споря. Умишлено ще замълча по този въпрос. Не знаех, че ще се гледат двата законопроекта заедно и с колегите се чудехме как да подредим нашите изказвания, но виждате, че се изказваме, така че да може да реагирате и да репликирате нашите изказвания. Разчитам, ако това е процедурата, която председателят каза, в днешния ден наистина да се направи този закон, който ще остане единствен, който е единствен засега, но се надявам да остане единствен и за следващите 70 години. Да го направим така, както е адекватен.

господа и госпожи министри! Правя процедура на база на нашия Правилник да бъде допуснат в залата господин Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодаря.

народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Вносителите? Господин Зарков, имате думата да представите предложението и мотивите към него. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, доста се изговори за нашия проект за решение в последните дни. Чуха се какви ли не квалификации за него. Всеки може да изрази мнение, разбира се, но не е лошо преди да го изрази, да се запознае със самото решение. Какво предлагаме точно? Не предлагаме да се опрощават сметки. Това, което предлагаме, е да се спрат сроковете за изпълнение на договорите от страната на потребителите – тоест тези сметки да могат да бъдат разсрочени като плащане във времето. Това има много важен социален, а и здравен аспект. Първо, абсолютно ясно е, че хора, които са загубили доходите си, когато ги натиснат поредните режийни сметки, ще изпаднат в много тежко състояние. Затова нека да им дадем въздух – когато се възстанови икономическата обстановка, тогава да си платят и сметките. Чу се: „Ама те щели да се натрупат.“ Оставете хората да преценят – тези, които могат и за тях не представлява проблем, могат да си ги платят в редовния срок, но тези, за които това е проблем, трябва да имат възможност да ги отсрочат. Между другото, има и санитарен аспект, защото, ако се разходите тук, до близкия булевард „Дондуков“, ще видите, че местата за опашки, освен хранителните магазини и аптеките, са там, където се плащат режийните сметки. Тоест хората се трупат там на място, за да ги платят в съответния срок. Така че не става дума за популизъм, нито за натоварването на когото и да е, а става дума за елементарна мярка на здрав разум, която, ако се направи усилието да се прочете и обмисли, не би трябвало да има проблем да бъде приета. Същото важи и за свързаната с тази мярка, втора мярка, която предлагаме, а именно: мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги. Естествено е, че когато когато казваме на някого: остани си вкъщи, трябва да му гарантираме, че няма да му спрат тока и водата. Когато казваме на някого: работи от вкъщи, трябва да му гарантираме, че няма да му спрат комуникациите, чрез които работи. Тези две предложения нито са радикални, нито ще създадат каквито и чак толкова големи затруднения на дружествата или на държавата. Затова и начинът, по който тези предложения бяха приети, ми се струва малко притеснителен. Още повече, че по съществото си предложенията, които днес сме изписали в този проект на решение, не се различават кой знае колко от мярката, която министърът на енергетиката предложи за отсрочване на плащанията с 20 дни. Е, защо нашето предложение, направено няколко дни по-рано, е абсолютен и абсурден популизъм, а Вашето предложение е нещо нормално?! Моля Ви, за да има смисъл от всеки дебат, да се критикуваме, след като сме направили елементарно усилие да разберем какво се предлага. Разликата между нашето предложение и това, направено от правителството, е, че нашето е разписано и внесено в Народното събрание и аз Ви предлагам този проект на решение да бъде гласуван и подкрепен.

Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Николов, имате думата. Господин Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Аз не бих си позволил в никакъв Вашето предложение популистко, но предполагам, че част от вносителите не са запознати толкова дълбоко с начина на организация на електроснабдяването, може би и на топлоснабдяването. Наистина, целта е благородна – да могат хората, които са останали вкъщи, да не плащат за известен период своите сметки и по този начин да ги задържим в къщите и да ги подпомогнем финансово, когато те имат проблеми с доходите си. Звучи добре, обаче нека разсъждаваме малко по-глобално – какво би се случило, ако приемем това предложение? Крайните снабдители по принцип получават сумите по сметките за електрическа енергия и ги разпределят по една дълга верига. За тях остават някъде около 2%, тоест не можем да кажем: ето тези крайни снабдители ще чакат, ще изтърпят, без да получават тези пари. Те ги разпределят по тази дълга верига и обикновено тази верига стига със заплати на тези, които работят в енергийния сектор. сектор. Тоест това, което призоваваме – да се дават парите на хората, за да могат да посрещат те своите медицински, хранителни и всякакви нужди, в един момент им спираме заплатите.

В момента ние опитваме да накараме държавата да поеме разходите съответно на част от бизнеса, заплатите 60 към 40, знаете предложенията, опитваме се да поеме всички медицински разходи на здравните заведения, така че да посрещнат този тежък удар. Тоест държавата е подложена на голям натиск, при условие че приходите най-вероятно ще намалеят, и то драстично. И в един момент ние на месец ще накараме само от електрическата енергия да не влизат 30 млн. лв. данък добавена стойност в хазната, която трябва да поеме не се знае колко временен удар от намалени приходи и увеличени разходи. След това тези 150 млн. лв., които са без данък добавена стойност, се дават на обществения доставчик. Общественият доставчик към момента се изпълнява от Националната електрическа компания. Националната електрическа компания съответно купува електрическата енергия от производителите, които е постановила Комисията за енергийно и водно регулиране. Няма да ги изброявам всичките. АЕЦ „Козлодуй“ към настоящия момент към настоящия момент поради финансовото добро състояние може да поеме по някакъв начин известно неплащане за определен период от време, но това са и въглищните централи „ТЕЦ Марица изток 1“, „ТЕЦ Марица изток 3“, това са със заповед на министъра „ТЕЦ Марица изток 2“, която също работи на регулиран пазар с тази заповед. Това са още много други производители. Разбира се, това са мините, които съответно доставят тези въглища и няма да получат своите пари. Тоест миньорите и тези, които работят във въглищните централи, ще поемат най-силно удара от това, че няма да има двумесечно плащане на сметки. Разбира се, по-късно това може би ще се случи, но да не забравяме, че „ТЕЦ Марица изток 1“ и „ТЕЦ Марица изток 3“ са частни дружества. Да не забравяме, че електроразпределителните дружества също не са държавни дружества, тоест при всички случаи те ще се възползват от своето право и ще заведат арбитражни дела срещу България, може би. Може би не, може би да… Но ако заведат арбитражни дела, те могат да бъдат в правото си да изискат

ако продължи извънредното положение, най-вероятно трябва да удължим този срок. Тоест в един момент цялата верига ще пострада, а това е верига, която предоставя стратегически ресурс и стратегическа услуга, защото болниците няма да могат да работят без електрическа енергия, разбира се. За да може да функционира тази енергия, трябва съответно да се закупуват и материали в сектора, за да могат да бъдат отстранявани повредите, за да може да бъде купуван ако парното спре плащанията към „Булгаргаз“, „Булгаргаз“ предплаща тази газ, която договори с 40% по-малко за месец Ако спре плащанията към „Газпром експорт“, мислите ли, че тази газ ще бъде доставена, въпреки че има форсмажорни обстоятелства? Мислите ли, че тези 40% ще останат, при условие че „Булгаргаз“ вече не е надежден платец? Аз не мисля. Тоест в един момент, за да направим добро, ще влошим цялата система, ще влошим и хората, които се нуждаят от паричен ресурс, за да издържат по време на криза. Затова си мисля, че това предложение не е популистко, то е с добри намерения, но не са оценени правилно щетите, които ще бъдат нанесени. Понеже нямам представа, може би господин Иванов ще даде повече информация във връзка с водата, която се плаща от битовите потребители като сума, и съответно като сума, и съответно топлинната енергия, която доставят топлофикациите не само в София, а и в другите градове от страната, но те в никакъв случай не може да се каже, че са в добро финансово състояние. ВиК дружествата изпитват огромна трудност да заплащат електрическата си енергия, която помпите им ползват, за която крайните доставчици няколко пъти са пращали писма в Комисията по енергетика, че ще могат да прекъснат електрическата енергия, ако не бъде заплатена. И в един момент ние ги лишаваме от приходи дори да заплатят тази услуга, която ни се предоставя. Те имат абсолютно всички основания да спрат електрическата енергия към помпите. Тогава ще оставим големите градове без питейна вода ли? И не само големите градове. Какво правим тогава? Какво пише във Вашия закон за това нещо? Тоест в един момент ние можем да нанесем огромни щети, защото не смятам, че всичко е обмислено добре във връзка с това какво се случва по веригата и неплащанията по веригата. Знаете, че крайните снабдители също купуват електрическа енергия от борсата, за да покрият загубите, които са дадени от Комисията за енергийно и водно регулиране. А те с какви пари ще закупят тази електрическа енергия? Също един голям въпрос, при условие че няма да имат пари в системата. Аз мисля, че електроразпределителните дружества могат да бъдат в един голям имиджов – да го кажем стрес, ако започнат да спират тока на всеки, който не си е платил. Те разбират положението. Знаете, че министърът извика директорите на тези дружества, аз лично съм разговарял с тях по телефона,

текстове. И те – може би министърът ще каже по-добре – са абсолютно добронамерено настроени, но ако дадем сигнал към обществото, дори към тези, които могат да си платят електрическата енергия или другите комунални услуги, да спрат плащанията, аз смятам, че ще докараме държавата до колапс. Дори работниците, които се нуждаят от тези месечни доходи, за да си посрещнат насъщния,

общите приказки, че това било популистко решение и разбирате за какво става въпрос. Искам да Ви кажа, че уважавам изключително Вашето експертно мнение, що се касае до енергетиката. Всичко това, което казахте за енергетиката и водоснабдяването, сигурно е точно така, както го казвате. Може би другите реплики ще бъдат в тази посока, но аз искам да Ви обърна внимание на друго. Вие казахте за състоянието на енергетиката в държавата, пък аз искам да Ви кажа какво е състоянието на хората в държавата. Нали не Нали не забравяте, че в България в нормално време хората, които изпитват затруднения да плащат битовите си сметки за електричество, вода, комуникации и прочие, и то не според мен, а според Евростат, са повече от 30%. Тоест всеки трети българин се затруднява да плаща навреме битовите си задължения досега и с това постижение оглавяваме негативната класация в Европа. Нали Вие сте наясно, че сега в тази криза, или както ще да наричаме пандемията и последвалата от нея криза, ще се увеличи броят на тези хора. Сигурно ще станат над 50%. Ние, дори ако не им разсрочим плащането, те пак няма да могат да го плащат. Затова предлагаме решение, с което което да ги успокоим, че поне няма да им начисляват лихви на тези плащания. И защо не сте съгласни да направим това, след като министър Петкова точно това каза? Само че тя каза 20 дни, а ние казваме: докато тече кризата. Можем да говорим, да се споразумяваме за

техните хора са по-бедни от нашите, че ги правят, а ние с лека ръка прескачаме? Не се притеснявайте, че това е предложение на опозицията. Дайте да го ремонтираме малко, ако трябва да го приемем не като самостоятелен закон, а да влезе в Законопроекта за

Всички имат доводи – и за, и против. Мисля, че Вие дадохте коректните доводи относно против и въздържане от подкрепяне на техния мораториум, който е по отношение на битовите сметки, свързани с комунални услуги и други такива. Най-малкото като икономист и финансист мога да кажа, че това би нанесло,

В тази връзка българската икономика, естествено, трябва да продължи нормалния си цикъл, доколкото е възможно това. Този мораториум ще наложи точно обратното и няма да позволи функционирането, както казахте, на всичките свързани доставчици на услуги, с техните контрагенти и работници. От страна на От страна на заплащащите на тези битови услуги. Ако тези битови услуги бъдат отложени за определен период от време – три месеца, това би било довело пък до едно още по голямо финансово затормозяване на човек, когато ще се наложи да си плати тази сметка. Защото няма как да вървим на изчезване и да не съществува

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Николов, ако не сте забелязали, от петък сме в извънредно положение, съгласно гласуваното решение в Народното събрание. Много е опасно, уважаеми господин Николов, да настройвате едни части от нашето общество срещу други части от нашето общество – тези, които работят в сектора, които Вие защитавате и смятате, че ще бъдат уязвими, и тези, които в момента реално посрещат несгодите на това извънредно положение. Защото към днешна дата никой не може да ни каже колко лица пряко са засегнати от тези мерки, които са наложени – ограничителни, рестриктивни, и които предстои най вероятно да бъдат утежнени. Много е важно да вникнете в това, което ние предлагаме, много е важно тук да се вземе с консенсус, защото тези хора, които в момента търпят несгодите, дори с мерките, които ще се приемат със следващия закон до петък, дори да се приеме и с мерките, които вземе правителството, те ще бъдат обезщетени не по-рано от два месеца. месеца. Докато се задействат различните институции, докато се приемат необходимите документи, докато се обезщетят работодателите, какво се случва?! Как ще си плащат те сметките?! Отхвърляйки това наше решение, на практика ще ги вкараме в един порочен кръг, в който те не могат да стигнат дори да си платят с неналичните вече пари.

Това излъчване е пряко и всеки един български гражданин следи какво отношение ще имаме към неговия персонален проблем. Защото, счупвайки бюджета на българския гражданин, на обикновения гражданин, ще се счупи бюджетът на цялата държава,

Вашата концепция за защита на доходите на хората, Вашето решение е против техния достъп до ресурс, за да могат да издържат кризата. Това исках да кажа. Не исках да настройвам никой срещу никого. Разбирам Вашата загриженост и тя е правилна.

хората, които не си плащат електронно, обикновено са възрастните и те отиват да плащат на гише. Може би там ще се струпат и това в никакъв случай не трябва да бъде позволено. Това е част от разговорите, които министър Петкова е провела и с разпределителните дружества за търсене на вариант, така че хората да могат да плащат тези сметки без да има струпване, без да има опасност за

собственик на атомните централи, е държавна фирма, с голямо държавно участие. Разпределителните дружества също са държавни, така че там по съвсем друг начин е устроена веригата и разпределението. Аз пак казах, неслучайно голяма част от тези във веригата, които участват в регулирания пазар, са частни дружества и те не могат да бъдат подпомагани по никакъв начин. Това не е малък проблем. Тоест искам да кажа, че те могат да заведат съответните дела и да осъдят държавата за не малко милиони, освен това, което ние ще нанесем като вреда към момента във веригата на предаване от фирма на фирма. Затова казах, че аз разбирам Вашето решение, но то е писано много много бързо, за да може да се отговори на предизвикателствата, но то не може да бъде взето бързо. Може би трябва да се мисли по всякакви варианти за подпомагане, но това не трябва да става за сметка на енергетиката, а трябва да да стане по друг начин, да бъдат идентифицирани хората – може би да се обадят, които могат… Знаем, че някои ще бъдат под карантина и не могат да си платят сметките, но има начини, по които може това да се случи – без да приемаме такова законодателство, Това решение според мен ще нанесе вреда, защото се отнася за всички, а не за тези, които ще изпитват затруднения – дали здравословни, дали финансови. Така че нека да се търси друг вариант. Това решение според мен ще нанесе абсолютно тежки вреди. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов. По начина на водене, господин Ерменков.

Сигурно щях да го приема като реплика, ако поне един път се беше обърнал към репликирания и беше казал: господин Николов … и така нататък. Той не се обърна нито един път, направи си едно изказване, имайки предвид достатъчното време, което имат парламентарните групи. Това го възприемам като една малка хитрост – да се ограничи броят на репликите, които биха могли да бъдат направени от опозицията. Не го допускайте! Не е сериозно в тази ситуация! Благодаря, господин Ерменков. Ограничаването на броя на репликите не мисля, че е удачно в случая, още повече че групата, Вашата парламентарна група, не е изчерпила времето за изказване. Има достатъчно възможности за изказване, така че